(HDZ)** Prelazimo na točku 2. To je - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora o izmjenama i dopunama br. 1. ugovora o jamstvu od 1. veljače 2005. između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 636. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i veze. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Mario Babić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici. Zaista je veliko zadovoljstvo u ovim kasnim jesenskim vikendima pročitati ili čuti u medijima kako u Dubrovniku boravi preko 10000 turista pristiglih kruzerima. Dame i gospodo, Dubrovnik je treća destinacija u Mediteranu i deveta u svijetu. Ovaj ugovor predlažemo da se sklopi upravo zato da bi nastavili radove u Dubrovniku i da bi Dubrovnik ne zadržao status treće luke u Mediteranu, nego da bude čak i druga ako treba, a bit će vjerojatno. Ovaj projekt dogradnje luke Dubrovnik dio je projekta rekonstrukcije i gradnje hrvatskih luka. Trenutačno se u hrvatskim lukama obavljaju radovi vrijedni 504 milijuna eura. U Rijeci se nadograđuje kontejnerski terminal Brajdica, u Zadru je u završnoj prva faza završena. To je projekt vrijedan preko 240 milijuna eura. U Šibeniku pred dva tjedna smo, Sabor Hrvatske je potvrdio ugovor o zajmu za novi grad Vrulje. Trenutačno se obavlja izbor izvršitelja radova i vjerujem da će zadnji dani prosinca početi radovi u Šibeniku. U Splitu je u kolovozu pušten u promet produženi gat Svetog Duje i trenutačno se radi na pripremi dokumentacije za tzv. ljetne vezove. U Pločama je u kolovozu pušten u promet kontejnerski terminal. Očekujemo koncem godine početak radova na terminalu za rasute terete. Dubrovnik. U Dubrovniku je u proljeće ove godine pušten u promet rekonstruirana obala gdje su radovi započeli 2005. godine rekonstrukcijom obale dugačke 800 metara. U Dubrovniku mogu pristati svi trenutačno izgrađeni kruzeri u svijetu, znači i bez obzira na dužinu i gaz. Ovim novim projektom Batahovina namjerava se dobiti još 200 metara obale i to obale koja nikada nije bila izgrađena, a to je onaj dio od Kantafiga do korijena mosta Franje Tuđmana čime će Dubrovnik dobiti još 200 metara obale, odnosno ima mogućnost vezivanja još jednog kruzera. Želim naglasiti da je ovo tek manji dio posla. Dakle, u ovom dijelu izgradnje infrastrukture Republika Hrvatska odnosno Vlada je obavila svoj posao, infrastruktura je napravljena odnosno bit će završena vrlo skoro. Slijedi raspisivanje međunarodnog natječaja i dodjele koncesije za gradnju suprastrukture. Tu slijede veliki investicijski radovi i to radovi od kojih će u prvom redu imati koristi grad Dubrovnik jer se radi o objektima ne samo koji će koristiti putnicima. Radi se o drugim objektima koji će koristiti gradu kao što je to autobusni kolodvor i Visina zajma je 34 milijuna i 500000 kuna. Prva faza koja je već završena bila je 24 milijuna i 500000 kuna. Ova nova faza je 8 milijuna, pardon eura. Rok otplate 13 godina, poček 3 godine, kamata, euro libor plus 1%. S obzirom na promet u luci Dubrovnik uopće ne dvojimo da li će Lučka uprava Dubrovnik moći vraćati kredite i ne dvojimo da neće trebati aktivirati jamstvo. Hvala vam lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Nema prijava. Hvala. Otvaram raspravu. Imamo prijavljenu jednu raspravu u ime kluba, u ime HDZ-a zastupnik Branko Bačić.

Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj kojim se ugovorom, kojom se izmjenom ugovora nadopunjuje osnovni ugovor iz veljače 2004. godine kada je Europska banka za obnovu i razvoj putem jamstva jasno Republike Hrvatske odobrila Lučkoj upravi Dubrovnik kredit u iznosu od 26 i pol milijuna eura, a koji je kredit bio namijenjen za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju obale u Gruškoj luci kako bi se omogućilo da se poveća promet upravo kruzera, brodova na kružnom putovanju ali i brodova koji plove na, koji povezuju hrvatske luke na duž obalnoj liniji od Rijeke prema Splitu, ili na međunarodnim linijama od Dubrovnika prema Republici Italiji. Taj projekt, kako je maloprije rekao gospodin državni tajnik je dovršen, na način da je u 2. mjesecu ove godine obilježeno završavanje tog dijela, i na taj način je praktično osnovni projekt proširenja i rekonstrukcije Gruške luke dovršeno. No tijekom izgradnje i izvođenja radova na toj prvoj fazi ukazala se potreba da se dogradi i preostali dio Gruške luke, u predjelu Batakovina, koji bi dio Gruške luke bio u prvom redu namijenjen za brodove koji spajaju …/Ne razumije se./… otoke i sve one otoke i luke koji gravitiraju Gruškoj luci i gradu Dubrovniku i kako bi se onda zatvorio zatvorio cjelokupni kompleks koji je urbanističkim planom uređenja Gruža predviđen i da bi na taj način bila dovršena u Dubrovniku u okviru i u području kojim upravlja lučka uprava cjelokupna infrastruktura koja je potrebna za daljnji razvoj Gruške luke. Kao što je rekao gospodin državni tajnik ova investicija u izgradnju i dogradnju Gruške luke u Dubrovniku tek je jedna od investicija koje Republika Hrvatska provodi u svim hrvatskim lukama od državnog značaja, dakle u svih 6 luka od državnog značaja u Republici Hrvatskoj u ovom trenutku se provode veliki investicijski infrastrukturni radovi, čija je ukupna vrijednost negdje oko 527 milijuna eura, neki su u punoj fazi dovršenja, kao što je primjerice i ovaj, a neki su na početku, ali u svakom slučaju za sve investicije u svim državnim lukama već su osigurana sredstva za izvođenje tih radova. Naime Vlada Republike Hrvatske ocjenjuje punim pravom da su luke u Republici Hrvatskoj pokretači hrvatskog gospodarstva, jer prema jednoj studiji koja je rađena, na jednu kunu, jedan euro, jedan dolar koji dođe u lučki sustav hrvatsko gospodarstvo, svi korisnici tog segmenta usluga u lukama na tu jednu kunu, jedan eur, ili jedan dolar ostvare još multiplikativni faktor od 15 do 20 eura, ovisi o kojoj se, o kojem je prometu riječ, dakle da li je o putničkom, da li je u kontinentskom prometu, da li je o prometu rasutim teretima, itd., itd., ali u svakom slučaju što je važno za istaknuti na jednu kunu koja prolazi kroz lučki sustav svi sudionici u tom lučkom sustavu ostvaruju prihode koji se množe od 15 do 20 puta. Stoga je jasno potpuno opravdano ulaganje u lučki sustav, pa jasno samim time i u ovu investiciju, dakle dogradnju i proširenje Gruške luke. Kada je 2003. godine, to je mislim vrlo važno za spomenuti, rađena studija opravdanosti dogradnje i rekonstrukcije Gruške luke, onda je tada prema određenim ispitivanjima i pokazateljima predviđeno da promet od milijun putnika u Dubrovačkoj Gruškoj luci se dovodi negdje 2011. ili 2012. godine, no upravo zahvaljujući investicijama koje se događaju i na području Dubrovnika, a svakako i u zračnoj luci Dubrovnik, a i u Gruškoj luci taj promet od milijuntog putnika se u Dubrovniku dogodio već 2008. godine, dakle 3 godine prije nego što je sama studija koja je ukazivala na opravdanost ovakvih investicija, pokazala je da čak 3 do 4 godine prije nego što je predviđen predviđen broj putnika, da se on doista u Dubrovačkoj Gruškoj luci dogodio. Sama investicija za koju se ovaj ugovor i potpisuje iznosi oko 8 milijuna eura i ja vjerujem da će vrlo brzo biti praktično i započeti njena gradnja i realizacija kako bi se još kvalitetnijim učinila cjelokupna lučka infrastruktura u luci Dubrovnik. izgradnja lučke infrastrukture, izgradnja obale i rive u Gruškoj luci tek je manji dio projekta koji je potrebno realizirati. Naime nakon što se dovrši cjelokupni projekt, lučka uprava zajedno sa gradom Dubrovnikom treba ući u drugu fazu, a to je donošenje urbanističkog plana uređenja i temeljem čega će lučka uprava moći raspisati natječaj za dodjelu koncesije za izgradnju cjelokupnih svih planiranih objekata lučke suprastrukture u luci Dubrovnik. Ja očekujem da će to biti vrlo brzo, mislim da je urbanistički plan uređenja Gruške, Gruža u završnoj fazi u gradskom vijeću grada Dubrovnika i da bi nakon toga trebalo krenuti u realizaciju, jer dok se ne izgrade svi objekti koji su planirani prema tom urbanističkom planu neće biti u potpunosti opravdana velika investicija negdje oko 250 milijuna kuna koliko će na kraju biti uloženo u samu lučku infrastrukturu u luci Dubrovnik. Evo nakon 15 dana u Hrvatskom saboru raspravljamo o dva gotovo identična projekta. Prvi projekt je već spomenut prije 15 dana je Hrvatski sabor usvojio također ugovor o jamstvu Republike Hrvatske Europskoj banci za obnovu i razvoj za izgradnju jednog sličnog objekta u luci Šibenik, a rekao sam već dakle pored ove dvije luke koje su uglavnom putničke velika se sredstva ulažu i u luku Rijeka, razumije se./… projekt koji košta ukupno oko 120 milijuna kuna, pa u luku Gaženica, u luku Split, i u luku Ploče. Prema tome jasno da Republika Hrvatska s pravom provodi ove investicije u lučkom sustavu, jer kao što sam rekao i u dijelu putničkog prometa, i u dijelu prometa generalnih tereta, rasutih tereta, kontinentskom prometu, sve su te investicije itekako opravdane, pa prema tome svakako da mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice podržavamo ovaj projekt, i jasno očekujemo da se on čim prije realizira kako bi nakon njega mogli krenuti sa izgradnjom svih onih objekata suprastrukture koji omogućavaju zapošljavanje, rast gospodarstva itd., itd. Pa prema tome, evo jasno da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj zakon. Hvala. Zahvaljujem. Imamo jednu raspravu pojedinačnu, uvaženi zastupnik Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo moram sa zadovoljstvom konstatirati da je danas na dnevnom redu pred nama Prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o izmjenama i dopunama prvog Ugovora o jamstvu od 1. veljače 2005. između Vlade Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj, ili jednostavnije rečeno riječ je o zajmu lučkoj upravi Dubrovnik, kojim će se osigurati nastavak projekta realizacije infrastrukture u samoj luci Gruž, ispod mosta Dr. Franje Tuđmana, nastavak dakle Batakovina, predjel Batakovina, koji je značajan da bi se u kompletu infrastruktura za luku Gruž dovršila i da bi se osigurao nesmetan prijevoz i za Elafite, ali i mogućnost naravno da se dodatno kruzeri sidre i na tom dijelu, odnosno da se privežu za obalu. Ono što je bitno reći, da je ovo jedan od temeljnih projekata koji će u konačnici značiti i već sada znači, možemo slobodno reći, znači produžetak turističke sezone. I ono što je svim turističkim djelatnicima na umu kad govore o turizmu onda je to prije svega želja da se turistička sezona produlji što je moguće prije i što je moguće više, a u konkretnom slučaju Dubrovnika evo možemo slobodno reći podatak koji je izuzetno važan upravo za sve turističke djelatnike, osim činjenice kao što je rekao državni tajnik gospodin Babić da je Dubrovniku danas prisutno i po nekoliko tisuća gostiju bez obzira što je sezona ona glavna za nama. Možemo slobodno reći da evo da će zadnji kruzer u ovoj godini pristati u Dubrovniku 27. prosinca, dakle pri kraju godine, a da će već prvi u sljedećoj godini biti 3. siječnja. Dakle, možemo slobodno konstatirati da nema nikakve stanke zapravo u dolasku turista u Dubrovnik i da je zapravo na ovaj način realizacija ovog projekta već danas možemo slobodno reći da se u Dubrovniku turistička sezona zapravo na cijelu godinu, što je izuzetno, izuzetno bitno. Već je evo kolega Bačić u ime kluba rekao koliko RH, odnosno Vlada Republike Hrvatske skrbi, brine o lukama. Pa ja se usudim reći da je Vlada Republike Hrvatske u posljednjih nekoliko godina uložila više sredstava nego što je to u posljednjem stoljeću uloženu u infrastrukturu kad govorimo o otocima i lukama. Sasvim sigurno da je, evo nakon Austro-Ugarske ovo su zapravo najznačajniji projekti za Hrvatsku koji su napravljeni i ja mogu reći evo da sam sretan i zadovoljan, pogotovo što se u našoj županiji događa još jedan veliki projekt koji je također spomenut, to je ulaganje u Luku Ploče, u kontejnerski terminal koji je već otvoren i u terminal za rasute terete koji su doista značajna investicija u gospodarskom smislu za razvoj i Dubrovačke županije, ali naravno i za cijelu Hrvatsku i za regiju. Za BiH posebice ova luka će imati značajan utjecaj na razvoj gospodarstva. I u tom smislu sasvim jasno je da Vlada Republike Hrvatske prepoznaje prioritete i interese i gospodarstva, ali i općenito svih tokova koji se događaju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i naravno u cijeloj Hrvatskoj. Vrijednost ovog zajma ukupno je, kao što je već rečeno, je 34,5 milijuna eura. Dakle, 34,5 milijuna eura. Negdje oko 250 milijuna kuna. A konkretno ovaj dio dodatka je u vrijednosti 8 milijuna eura. Ono što je bitno je evo da se danas već u hitnom postupku donese ovaj prijedlog zakona kako bi se moglo doista krenuti u realizaciju ovog projekta koji je izuzetno, izuzetno važan za grad Dubrovnik i kao što sam već rekao za cjelokupne gospodarske tokove. Također, želim istaknuti ono što je već rečeno, ali još jedanput nije naodmet da zapravo ovaj preduvjet izgradnje infrastrukture je preduvjet da bi se započeo projekt izgradnje suprastrukture koji će doista donijeti potpuno nove sadržaje gradu Dubrovniku, luci Gruž i koji će značiti dodatno zapošljavanje koji će značiti jedan novi generator razvoja samog grada Dubrovnika i cijele regije. I naravno ono što je izuzetno bitno u ovom dijelu posla koji se tiče kruzera osim što je, kao što je kapetan Babić rekao, činjenica je da je Dubrovnik treća luka na Mediteranu po putnicima s kruzer brodova, i deveta na svijetu. Ja osobno mislim naravno da je Dubrovnik broj jedan luka po atraktivnosti i da sasvim sigurno da će to pratiti i ovaj drugi rezultat kad se dovrši cijela suprastruktura da Dubrovnik može postati prva luka na Mediteranu sa ovim kapacitetom luke koja će moći primiti tako veliki broj i naravno uz ona sidrišta koja su u blizini Lokruma. Na taj način ćemo sasvim sigurno osigurati veću dostupnost grada Dubrovnika. I u konačnici sasvim sigurno da ovaj projekt znači i u ovoj godini, recesijskoj godini, znači jasan znak da se konkretnim ulaganjem zapravo da se pomaže i izlasku iz krize, pomaže se i građevinskoj operativi i na taj način imamo jedan multifaktor multifaktor umnoženja svih sredstava koja se ulažu u sam grad Dubrovnik i u samu luku. Stoga evo, moj je naravno prijedlog, ja to i očekujem da će svi podržati ovaj prijedlog zakona jer doista on znači itekako puno za sam grad Dubrovnik i za Dubrovačko-neretvansku županiju i za, kao što sam već rekao, i za cijelu zapravo regiju. Svi će imati koristi od ovoga, posebice građani Dubrovnika. jednu repliku, uvažena zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa ja mislim, gospodine Matušiću, da se naravno mogu složiti s vama u današnjem izlaganju i o atraktivnosti Dubrovnika i o potencijalu Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije i o povećanom broju noćenja i o puno stvari koje ste zapravo sada spomenuli. Isto tako o važnosti luke u Gružu za razvoj turizma, odnosno za razvoj gospodarstva i naše regije, odnosno i RH. Znamo isto tako da je luka, spomenuo je gospodin Bačić, da je luka pokretač gospodarstva i to je točno. Međutim, mi znamo da, ovo bi sada zapravo iskoristila priliku pa bi vas upitala obzirom da ste i vi i gospodin Bačić sa područja Dubrovačko-neretvanske županije, upitala bih vas onda zbog čega ste za pripajanje Trgovačkog suda, odnosno mislim da bi upravo zbog toga što ste već rekli da je luka pokretač hrvatskog gospodarstva, da hrvatsko gospodarstvo naravno treba biti

da bi se čak radilo moguće proširiti djelatnost Trgovačkog suda u Dubrovniku na ovo područje koje se rješavaju sporovi koji se tiču brodova, a ne spajati ga sa Trgovačkim sudom u Splitu. **Jarnjak, Trgovački sud u Dubrovniku će nastaviti raditi. Dakle niti jedna usluga koju danas dubrovčani imaju na trgovačkom sudu neće se ukinuti. Sve ono što su do sada mogli napraviti na Trgovačkom sudu u Dubrovniku ako i usvojimo i kada usvojimo zakon koji je pred nama o spajanju sudova to je tehnički zakon, bit će stalna služba i sasvim je jasno i ministar rekao i u Dubrovniku i ovdje pred nama, da niti jedna usluga koju danas dubrovčani mogu realizirati na trgovačkom sudu neće biti ukinute i da će sve isto moći realizirati i u slučaju eventualnog spajanja. Dakle, sve će ostati isto za građane Dubrovnika. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Ne treba. **Matušić, Frano (HDZ)** Ali što se tiče kruzera, želim samo reći još jednu činjenicu koja je izuzetno bitna. Dubrovnik danas može i već postaje home port dakle postaje luka matična ukrcaja, iskrcaja putnika što izuzetno puno znači. Mi smo imali takvu situaciju već prije par godina. Nažalost zbog neozbiljnost jednog hotelijera koji je potpisao ugovor sa Tvrtkom Aida došlo je do toga da je ta tvrtka raskinula ugovor o tome da je Dubrovnik home port. Ali to je druga i duga priča. Ali izuzetno je bitno da danas Dubrovnik ponovno postaje home port što znači povećan promet u zračnoj luci i do 30-ak aviona dnevno samo za punjenje jednog borda, da ne govorim koja je to beneficija za sam grad Dubrovnik. I plus činjenica da putnici sa kruzera kada idu na destinaciju uvijek zahtijevaju hotele od 5 zvjezdica jer su i brodovi jednako tako imaju dakle hotelski dio koji je 5 zvjezdica, isto tako računaju i na destinaciji, što znači da ti putnici ostaju i dolaze i prije samog putovanja kružnog i ostaju nakon njega. Dakle, multiaplikativni faktor apsolutno za Dubrovnik i u tom smislu nema nikakve dvojbe da je ovo izuzetno važan projekt koji je Vlada Republike Hrvatske prepoznala i koji evo dovodi do kraja. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. I 5 minuta u ime kluba uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. U ime kluba koje stranke? HDSSB-a, ja bih vas zamolio da drugi puta izgovorite ime naše stranke, jer ona je parlamentarna stranka ima svoj klub. Dakle, svjedoci smo serijala ugovora o izmjenama i dopunama ugovora o jamstvima između Vlade Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj. znam izgovoriti na engleskom ime te banke, dakle European bank for Reconstruncion and Development za razliku od nekih. Dakle, prije 15 dana svega je bio isti i sličan ovakav ugovor u svezi Luke Šibenik, sada je taj ugovor u svezi Luke u Gružu, dubrovačke luke. Sutra će biti čini mi se kako je najavio gospodin Matušić Luka Ploče. Već Već je bila, evo serijal pravi. E istovremeno prije nekoliko dana nakon usvajanja jer sam i ja glasovao za Luku Šibenik je bilo drugi puta otvaranje radova otvaranje radova u Riječnoj luci Batina koju je izveo ministar i Vlada Republike Hrvatske bez poziva Županije Osječko-baranjske koja uložila znatna sredstva u Luku Batina na Dunavu. Ja ponovno sa ove govornice pozivam da se gospodarstvo treba razvijati na kontinentalnom dijelu. Da sam zadovoljan sa mogućnostima i produljenja ugovora i izmjeni i dopuni kojim se osigurava 250 milijuna kuna ili 31,7 milijuna eura za izgradnju naše južne Luke Dubrovnik. ... je zadnja najjužnija, ali o tome drugom prilikom. Dakle i sa Lukom Šibenik također i sa Lukom Ploče koja je u neku ruku značajna i međunarodna luka s obzirom na svoju zemljopisnu poziciju. No, moram ponovno govoriti sa ove govornice o luci Brod i o luci Vukovar i o luci Osijek, dakle na Dravi, Dunavu i Savi, ali nažalost to stoji. Znam da će biti ondje s one strane slavonske ispravaka netočnih navoda, ali gospodo kada se pogledaju sredstva koja su uložena u ove luke o kojima sam govorio dakle riječne luke u odnosu na zajmove koje ćemo svi vraćati, svi naši porezni obveznici za izgradnju, modernizaciju i konačni završetak i Luke Dubrovnik i Luke Ploče i Luke Šibenik i svih ostalih da su sredstva minorna odnosno ta sredstva velika u odnosu na ulaganja u riječne luke koje također za Slavoniju, Baranju i Srijem znače razvoj gospodarstva kao što znače za razvoj gospodarstva na ovim područjima u koja se sada ulaže putem kredita Europske banke za obnovu i razvoj. Nažalost, ovdje saborska većina u kojoj lobisti pojedinih regija i krajeva su znatno uspješniji u odnosu na lobiste iz HDZ-a koji potječu iz Slavonije i Baranje Baranje ili ih uopće i nema nažalost, uspijevaju putem ugovora Vlada Republike Hrvatske kojoj su također nametnuli svoje mišljenje i zahtjeve, uspijevaju u tome, a evo Slavonija, Srijem i Baranja zaostaju i u tom smislu za ostalim ostalim dijelom RH iako bi trebali biti i kunemo se ili kunete se u ravnomjeran razvoj svih krajeva RH. Ipak bez obzira na to jer volimo našu Dalmaciju, volimo naš Dubrovnik mi ćemo kao klub HDSSB-a glasovati za ovaj vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo dva ispravka netočnog navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Branko BAčić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ma naime netočan je navod kojega je rekao gospodin Grubišić da se kaže nažalost u lukama pa je naveo Slavonski Brod i Osijek, Vukovar da se ne ulaže dovoljno u izgradnju infrastrukture u tim lukama. Ja moram reći da je taj navod netočan. Naime, upravo se u ovom trenutku u svim lukama na unutarnjim vodama, dakle i u Slavonskom Brodu i u Osijeku i u Sisku i u Vukovaru provode aktivnosti na izgradnji lučke infrastrukture u tim lukama. No s obzirom da su te luke na rijekama koje su za vrijeme rata bile devastirane kao plovni putevi, prvenstveni preduvjet za rekonstrukciju tih luka je rekonstrukcija plovnog puta. I u ovom trenutku zajedno sa susjednom državom Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srbijom i Republikom Slovenijom provodi se aktivnost na rekonstrukciji plovnog puta rijeke Save koja je rijeka plovni put i čije je uređenje preduvjet za izgradnju i Siska i Slavonskog Broda kao riječne luke. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. I drugi ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Frano Matušić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega moram vas ispraviti zato što porezni obveznici Republike Hrvatske neće vraćati ovaj zajam, jer ovaj zajam vraća Lučka uprava i upravo iz poslovanja. Ovo je jedan od takvih projekata koji će zapravo onog trena kad se realiziraju odmah donositi odnosno povrat tog novca tako zapravo neće se morati aktivirati jamstva koja je država dala u ovom slučaju jer zapravo Lučka uprava Dubrovnik već danas redovito vraća rate kredita po onom prvom dijelu iz 2005. godine. a poček je bio od tri godine, što znači da već od 2008. Republika Hrvatska, odnosno Lučka uprava isplaćuje redovito rate zajma i tako će biti i u budućnosti. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. I glasovat ćemo kad se steknu za to potrebni uvjeti.